svima dobro jutro! Nastavljamo sa sjednicom i prelazimo na točku dnevnog reda: - Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu Predlagatelj Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Sukladno članku 6. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja dostavljeno je ovogodišnje izvješće. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli: Odbor za gospodarstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospođa Olgica Spevec. Izvolite. **Spevec, Olgica** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici pred vama je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu koje agencija sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja ima obvezu dostaviti Hrvatskom saboru na usvajanje. Prije svega dozvolite mi da se osvrnem na osnovne zadaće i obveze agencije te njenu ulogu u provedbi dvaju zakona: Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakona o državnim potporama a potom ću vas upoznati i sa nekim konkretnim podacima koje možete također naći u samom izvješću. Svim aktivnostima agencija u okviru svojih nadležnosti od osnivanja dakle 1997. godine do danas provodi politiku zaštite tržišnog natjecanja, provodi propise čija je svrha stvoriti uvjete za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti i efikasnosti nacionalnog gospodarstva. Pri tome je zadaća ove institucije provedba te politike odnosno osigurati jednake uvjete na tržištu za sve sudionike na tom tržištu i spriječiti sva ona ponašanja koja mogu narušiti, ograničiti ili spriječiti tržišno natjecanje i na taj način dovesti u pitanje načelo slobodnog tržišta i u konačnici konačnici gospodarski rast. Tu možemo reći kontrolnu funkciju Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja povjerava agenciji kada su u pitanju poslovanja poduzetnika, kad se radi o sporazumima među poduzetnicima, zlouporabi vladajućeg položaja ili pak o ocjenama koncentracija među poduzetnicima odnosno njihovim spajanjima i preuzimanjima. S druge strane agencija ima i kontrolnu funkciju kada se radi o Zakonu o državnim potporama koja joj je povjerena u svrhu dakle dodjele i nadzora svih oblika državnih potpora koje mogu neopravdano i selektivno osigurati ekonomsku prednost određenim poduzetnicima ili poduzetniku, određenim sektorima i na taj način narušiti načelo slobodnog tržišta, konkuretnost i bespovratno trošiti zapravo novac poreznih obveznika. Ne treba ovom prilikom zaboraviti da je posao agencije i njene aktivnosti su također uvjetovane i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je Hrvatska sklopila sa Europskom unijom nameće određene obveze u odnosu na primjenu prava i politike zaštite tržišnog natjecanja ali i u odnosu na instituciju čiji je posao upravo da provodi te propise. Također vezano za pregovore o uključivanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije agenciji su povjerene određene ovlasti odnosno zadaće. Kako to pokazuje izvješće Europske komisije o napretku za 2007. godinu agencija može biti zadovoljna rezultatima postignutog u stvaranju dosadašnjeg zakonodavnog okvira i provedbi propisa iz područja zaštite tržišnog natjecanja. S druge pak strane detaljno uređen sustav dodjele državnih potpora i njegova provedba ostaju jedna od prioritetnih zadaća ove agencije. Tu dolazi i do izražaja njena druga funkcija osim one kontrolne ili regulatorne a to je ona odgovornog i aktivnog promicatelja politike zaštite tržišnog natjecanja i zakonski definiranog i transparentnog sustava dodjele kontrole i kontrole državnih potpora. Kada bismo rad agencije u protekloj godini željeli sažeti u nekoliko osnovnih točaka on bi se u promatranoj godini mogao svesti na sljedeće: inicijative i aktivnosti na izmjenama i dopunama važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koji je donesen 2003. godine kako bi se na najefikasniji način otklonili nedostaci postojećeg sustava. To se posebno odnosno konkretno odnosi na davanje ovlasti agenciji da efikasno kažnjava one poduzetnike koji krše pravila tržišnog natjecanja i time zapravo da preventivno djelujemo na opetovano ignoriranje pravila igre od strane nekih poduzetnika. Kako su agenciju nazvali tigrom od papira s obzirom na važnost funkcioniranja tržišta i stvaranja jednakih uvjeta za sve na hrvatskom tržištu potrebno je ozbiljno shvatiti shvatiti prekršaje poduzetnika i tako ih i ozbiljno kažnjavati. S tim u svezi uspostava jedinstvenog i učinkovitog sustava sudske zaštite protiv odluka agencije koju bi po mišljenju stručnjaka iz ovog područja ali i iskustva drugih zemalja najučinkovitije provodio jedan sud, a to je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske čini nam se i važnim korakom u pravom smjeru. Također ne manje važno, ne smijemo zaboraviti da se od buduće zemlje članice Europske unije od prvog dana očekuje da bude spremna sudjelovati u zajedničkom tržištu vodeći računa o pravilima igre koja tamo postoje.

i drugim regulatorima kako bi se zapravo zajednički djelovalo u slučajevima kada se narušava tržišno natjecanje. Treće što najčešće predstavlja i najsloženiji dio aktivnosti rada ove agencije rad naravno na konkretnim predmetima odnosno na provedbi propisa. Kao što sam spomenula radi se o dva zakona. U izvješću ćete naći podatak da je 45 ukupno zaposlenih u agenciji uz proračun od desetak milijuna kuna i oko 5 milijuna kuna koje dobivamo iz FAR-a je zaprimilo u prošloj godini 302 predmeta. Oko 229 predmeta se odnosi na provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Od toga je riješeno 217 što ukazuje na porast ažurnosti agencije. Dakle došli smo do oko 95% svih zaprimljenih predmeta bilo je riješeno u ovoj godini. U prošloj godini smo imali odnosno 2006. taj postotak postotak je iznosio 92% Dakle, pokušavamo biti što efikasniji. Naravno, najveći broj predmeta odnosi se na ocjene dopuštenosti koncentracija, utvrđivanje zlouporaba vladajućeg položaja i ocjene sukladnosti sporazuma sa zakonom. Ne smije se također zaboraviti možda manje eksponiran, ali isto tako važan dio poslova agencije to je davanje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, a osobito davanje stručnih mišljenja na zahtjeve poduzetnika koji pokazuju zapravo povećanje rekli bismo osviještenosti poduzetnika i povjerenje u mišljenja koja im u njihovom poslovanju daje agencija tako da taj broj predmeta svake godine raste. Agencija također provodi istraživanja određenih tržišta kao što je to recimo prošle godine istraživala tržište revizorskih usluga, a naravno ono što bih željela posebno naglasiti veliki dio naše aktivnosti usmjeren je na konkretne predmete. Tako smo primjerice pri utvrđivanju kartelnog sporazuma između 14 autobusnih prijevoznika o utvrđivanju jedinstvene cijene utvrdili zabranjeni sporazum. Također smo donijeli odluke o zlouporabi vladajućeg položaja od strane HT i T-Mobilea, Tiska, Distri pressa itd. U primjeni Zakona o državnim potporama agencija je lani riješila 53 predmeta. Naći ćete sve to na prilogu 7. u izvješću agencije od kojih je osim rješenja odobrenju državnih potpora se veliki dio odnosio i na odgovore na pitanja upućene od strane davatelja državnih potpora jer se radi o relativno novoj materiji u hrvatskom zakonodavstvu, o novom sustavu sustavu potpora gdje je potrebna i nužna suradnja i sa ministarstvima, ali i sa tijelima regionalne, odnosno lokalne uprave, a i sa svim onima koji dodjeljuju ili sudjeluju u sustavu dodjele državnih potpora. Također je bitno, dakle educirati sve njih o mogućnostima dobivanja potpora o kojima njihovi potencijalni korisnici još uvijek premalo znaju. Dakle, stoga agencija vodi računa da ostvari što neposredniju suradnju sa davateljima državnih potpora, pa u tu svrhu organizira redovite koordinacijske sastanke i sudjeluje u raznim forumima i na razne načine zapravo osigurava i omogućava evo recimo kao što je to u drvnoj industriji, u tekstilnoj industriji da poduzetnici dobivaju potpore koje su sukladne propisima i koje jačaju njihovu konkurentsku sposobnost. Iako je razvidan pozitivan pomak u politici državnih potpora još uvijek ostaje za riješiti niz problema dodjele državnih potpora u djelatnostima čije je poslovanje i opstanak na tržištu su tradicionalno ovisni o intervencijama države i taj sustav je također potrebno uskladiti sa sustavom sustavom potpora. Znamo da se radi još o nekoliko industrijskih grana, odnosno prije svega o brodogradnji gdje je restrukturiranjem u biti nešto što nema alternative i agencija u tom smislu je bila i ostat će aktivan sudionik u odvijanju te je spremna na suradnju sa Vladom i sa naravno i korisnicima i svim onima koji su zainteresirani da se ovaj problem okonča i da se nađe rješenje koje će omogućiti daljnji razvitak ove djelatnosti, ali na tržišnim načelima. Naravno, sve te djelatnosti kao i spomenuta brodogradnja jednom kad prođu proces restrukturiranja i prestanu poslovati s gubitkom će moći primati državne potpore koje su namijenjene jačanju njihove konkurentnosti kao što su potpore za inovacije, istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, nove investicije i slično. Dakle, one koje će olakšati njihovo preusmjeravanje na nove proizvode i nove tehnologije. Dinamičnost tržišnog gospodarstva neumitno mijenja i propise o zaštiti tržišnog natjecanja, stoga je obveza agencije nadalje i stalno pratiti promjene na tom području i predlagati odgovarajuća rješenja zajedno sa Vladom Republike Hrvatske u hrvatskom zakonodavstvu koja će omogućiti jasno definirano transparentno i predvidivo djelovanje, a sve u svrhu efikasne zaštite i promicanja pravednog tržišnog natjecanja, praćenja tržišta i uključivanja hrvatskog gospodarstva u globalne ekonomske tokove i promjene. Također želim naglasiti da je zadaća zaštite tržišnog natjecanja zaštititi potrošača i njegovo pravo na izbor. Zaštititi potrošača ne znači nužno i zaštititi tržišne takmace, konkurente na tržištu. Mi ne želimo i nećemo štititi one poduzetnike koji potrošačima nisu u stanju ponuditi proizvode koji nisu i ne zadovoljavaju njihove potrebe i u smislu kvalitete i cijene ili inovacija. Ako neki poduzetnici moraju izaći sa tržišta jer nisu dovoljno dobri, dovoljno efikasni to htjeli mi priznati ili ne može spriječiti ni agencija, jer to je nešto što je sastavni dio tržišnog poslovanja. Tu se naravno ne razlikujemo od drugih zemalja. Ograničeni izvori financiranja poznata su prepreka tijelima poput ove agencije ne samo ovdje, nego u svijetu. Stoga sve naše snage moramo usmjeriti na stvaranje takve provedbene politike kojom ćemo intervenirati samo tamo gdje će to proizvesti najznačajnije učinke na poslovanje poduzetnika i donijeti najviše koristi potrošačima. Pri tome moramo imati u vidu i moramo znati da agencija može biti uspješna i djelotvorna samo ako ju slijede i ostala tijela institucije uključene u isti proces regulatore Vladu već sam spomenula. Ali tu su sudovi, prije svega sudovi. Mnogo je važnijih pitanja o kojima odluke moramo donositi surađujući i biti spremni na zajednička istupanja, jer agencija ne može biti prisutna na svakom mjestu u isto vrijeme i sama savladavati probleme koji su zajednički problemi problemi svih državnih tijela i pravosudnih tijela također. Znači, zakonodavstvo na ovom području moramo unapređivati, ne napuštati, ali ono što moramo činiti je zapravo osigurati njegovu efikasnu primjenu. Dakle zaključno. Predvidivost i transparentnost iznimno su važni za poslovanje i pravnu sigurnost na tržištu i stoga se ova agencija trudi svojim ukupnim djelovanjem ne samo kroz inicijative za poboljšanje propisa već i već i kroz širenje kulture tržišnog natjecanja upoznavati javnost, educirati poduzetnike, surađivati sa udrugama poduzetnika potrošača i svima onima koji za tu suradnju imaju interes. Međutim, razvitak kulture tržišnog natjecanja je proces. On zahtijeva vrijeme i ne može se ostvariti u roku od nekoliko godina. Za nas je pravo pitanje stoga kako će stvari izgledati sutra, odnosno jesmo li danas bolji nego što smo bili jučer ili pred desetak godina. Ako možemo to potvrditi onda možemo zaključiti da postoji napredak i da ova agencija ima svrhu svog poslovanja. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Želi li predstavnik Vlade? Ne. Ne. Želi li izvjestitelj odbora? Da. Predsjednik Odbora za gospodarstvo, gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici, uvaženi predlagači. Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na 14. sjednici održanoj 16. rujna 2008. razmotrio je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskog sabora o navedenom godišnjem izvješću raspravljao u svojstvu matičnoga radnog tijela. Uvodna je predstavnica predlagatelja pojasnila da se agencija prvenstveno bavi ocjenama ograničavajućeg sporazuma između poduzetnika, utvrđivanjem postojanja zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika te ocjenom dopuštenosti koncentracija poduzetnika. Istaknula je da je osnovna zadaća agencije njezino preventivno djelovanje te bi značajna pomoć u radu agencije bila kada bi upravni sudovi na kojima se rješavaju žalbe za rješenja agencije izricali strože kazne, što bi također bilo u funkciji preventive i sigurno bi pridonijelo smanjenju kršenja propisa o tržišnom natjecanju. U raspravi smo također imali na raspolaganju i mišljenje Vlade Republike Hrvatske od 28. kolovoza. U raspravi koja je uslijedila svi sudionici podržali su izvješće ocijenivši ga stručnim i temeljitim. Postavljeno je pitanje postojanja monopola u Hrvatskoj na što je predstavnica predlagatelja odgovorila da postoje dvije osnovne vrste monopola i to monopol efikasnosti, kao što je primjer Microsoft s novim proizvodima i monopol koji se temelji na odlukama države, javna poduzeća, dakle Hrvatske pošte, HŽ, HEP itd. Potrebno je istaknuti da je u slučaju monopola koji se temelji na odlukama države, agencija ima pravo obaviti nadzor u slučaju eventualnih zlouporaba. Istaknuto je da u uvjetima slobodnog tržišnog poslovanja, dakle slobodnog protoka robe i kapitala teže je ostvariti bilo koju vrstu monopola. Postavljeno je i pitanje na koji način agencija rješava uvjetno dopuštenu koncentraciju poduzetnika, kako gleda na istodobno jednako poskupljenje svih dnevnih novina u Republici Hrvatskoj te je li ikada reagirala u slučaju eventualnog monopola duhanske industrije. U svom odgovoru predstavnica predlagatelja istaknula je da je agencija donijela desetak rješenja u slučaju duhanske industrije, ali da sudovi ni u jednom slučaju nisu izrekli nikakvu kaznu. Što se tiče uvjetno dopuštene koncentracije poduzetnika pojasnila je da je ona u zemljama Europske unije prihvaćeni standard i pravilo rada. Takvo stanje uvelike određuje činjenica da u zemljama poduzetnici prije donošenja odluka o nadležnosti agencije mogu obaviti razgovor s predstavnicima agencije i predložiti rješenja koja sprječavaju bilo kakvo nedopušteno udruživanje. Na taj način agencija i poduzetnici preventivno djeluju te predloženim rješenjima unaprijed otklanjaju moguće negativne učinke. Navedena praksa trebala bi postati i uobičajena praksa u Republici Hrvatskoj. Što se tiče dnevnih novina, lijekova i knjiga one su zbog svekolikog javnog interesa u specifičnom položaju. Slijedom navedenog, agencija razmatra pojedinačne slučajeve iz navedenih djelatnosti kao što je to učinila i u slučaju istovremenog i jednakog poskupljenja dnevnih novina sa 6 na 7 kuna, iako se radilo o različitim novinskim kućama. Predstavnica predlagatelja navela je i primjer nedavnih pojeftinjenja prehrambenih proizvoda u trgovačkim kućama pri čemu je istaknuto da je značajan problem u ocjeni je li narušeno tržišno natjecanje kada je ista osoba i vlasnik trgovačke kuće i proizvođač proizvoda koje ta trgovačka kuća prodaje. Odgovoreno je da je prvenstvena uloga agencije sprječavanje kartelnih sporazuma kada se radi o dogovoru o cijenama. Zbog sprječavanja nedozvoljenih kartelnih sporazuma, agencija donosi različite odluke i priopćenja koja objavljuje u narodnim novinama i stručnim glasilima. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje zaključka da se prihvati Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu. Hvala Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice gospođa Spevec sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, kada govorimo o jednoj ovako važnoj temi moramo biti svjesni da kao što je to i spomenula gospođa Spevec u svojoj raspravi, govorimo o interesima građana, svih građana u Republici Hrvatskoj i govorimo o interesu svih poduzetnika u Republici Hrvatskoj da postoji tržište, da se tržište razvija i da svi poduzetnici mogu na kraju krajeva sudjelovati na tom tržištu pod ravnopravnim uvjetima. S druge strane samo tržište može stvoriti takve uvjete da hrvatski građani imaju kvalitetne usluge po cijenama koje su najpovoljnije u tom trenutku i koje tržišno natjecanje garantira da će biti takve. SDP-a se s time slaže, provedba prava i politika zaštite tržišnog natjecanja, važnost snaga neovisnosti i stručnosti tržišnog regulatornog tijela u provođenju pravila, fer tržišnog natjecanja s krajnjim ciljem zaštite potrošača i osiguravanja slobodnog tržišta, odnosno slobodnog pristupa poduzetnika tržištu uvjet su bez kojeg se ne može. Sloboda tržišnog natjecanja je od presudne važnosti za sve države, pa tako i za našu koje svoje gospodarstvo temelje na načelu slobodnog tržišta, a ne na državnom intervencionizmu. Ono s čime mi u Klubu zastupnika SDP-a nismo zadovoljni je to da nismo zadovoljni sa stanjem, odnosno sa zaštitom tržišnog natjecanja u Hrvatskoj. Zbog čega? Smatramo da niti hrvatski građani, niti poduzetnici, svi poduzetnici na tržištu ne ostvaruju punu korist od ovog zakona koji je naša država prepoznala prije 10 godina, uspostavljanje prvo komisije, pa nakon toga i agencije, a niti provedbom zakona u praksi. Više je razloga zbog toga. Znači, hrvatski građani i hrvatski poduzetnici ne ostvaruju benefit koji bi trebali ostvarivati provedbom ovog zakona. Prvenstveno smatramo da je to razlog da ne postoji političke volje, da se taj pozitivni zakon primjenjuje i da u Hrvatskoj na neki način imamo situaciju da su naši potrošači na tržištu zaštićeni. Iz čega to izvlačim, odnosno gdje se to vidi? Ako ćete pažljivije pročitati u ovom izvješću državno regulatorno tijelo je u protekloj godini 2007. već uspostavilo određene kontakte sa različitim državnim tijelima, Ministarstvom pravosuđa itd. i predlagalo je izmjene zakona koji je donesen 2003. godine i za koje smatra da su razlog zbog čega ne može efikasno uspostaviti normalne tržišne odnose u Hrvatskoj. Razlozi su po njihovom ti da, kao što je to praksa u to regulatorno tijelo bi moglo samo sankcionirati one koji se ne ponašaju tržišno, koji zloupotrebljavaju svoj položaj. I s druge strane, moglo bi im određivati kazne i s druge strane nemamo ono što sve europske zemlje imaju, a to je da zaštitimo tzv. zviždače prilikom otkrivanja kartelnih sporazuma među poduzetnicima. Da se njima smanje kazne ili da ih se oslobodi kazne za to ako prijave da postoji neko kartelno udruživanje. Znači, ja iz stoga odnosno mi u Klubu zastupnika SDP-a iz toga vidimo da ne postoji volja, politička volja u Republici Hrvatskoj da se stane na kraj nedopuštenom ponašanju na tržištu, da se sankcioniraju kartelna ponašanja i da se na neki način zaštite interesi hrvatskih građana i hrvatskih poduzeća. Sa druge strane, kada govorimo o političkoj volji, podsjetit ću samo na dva momenta u protekloj godini, rekao sam u prvoj rečenici nećemo državni intervencionizam, hoćemo slobodno tržište. Podsjetit ću dva trenutka u protekloj godini kada su nakon izbora, znači krajem 2007. godine, opravdano ili neopravdano skočile cijene pogotovo u trgovini prehrambenih proizvoda itd. i kada smo imali situacije da država komunikacijom sa poduzetnicima pokušava te cijene smanjiti. One su skočile nekih proizvoda 30, 40%, u pravilu negdje prehrana 20-tak % a smanjile su se onda za nekoliko postotaka i to je prezentirano kao uspjeh. Da li na taj način mi osiguravamo hrvatskim građanima da će oni imati bolje cijene, kvalitetniju uslugu? Da li država uopće sa tom komunikacijom sa poduzetnicima može taj okvir stvoriti i da li će hrvatski građani zbog toga imati niže cijene? Ja smatram da neće zbog toga što državi nije nije primarni zadatak da pregovara sa poduzetnicima oko cijena, nego je državi primarni zadatak da stvori povoljno okružje pa i donošenjem i prilagodbom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja sa europskim zakonodavstvom, a da onda regulatorno tijelo i situacija na tržištu određuje to da cijene budu što što bolje za hrvatske građane. Znači, po našem mišljenju, mi se vraćamo na priču lanjske ekonomije i državnog intervencionizma sa takvim porukama, a ne idemo u smislu razvijanja tržišta odnosno stvaranju povoljnog tržišnog okružja za hrvatske poduzetnike i hrvatske građane. S druge strane, smatramo i to je još jedan primjer da se ne kažnjavaju adekvatno oni koji krše Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. To se vrlo jasno vidi iz ovog dokumenta i kada gledamo usporedbu Hrvatske i Europe, evo dat ću jedan primjer. U Europi u protekloj godini je izrečeno kazni od 3,5 milijarde eura takvim poduzetnicima koji su prekršili pravila ponašanja U Hrvatskoj su te kazne simbolične, kreću se čini mi se na razini milijun kuna, to je jedna izjava javna gospođa Spevec bila. Ali kada se uzme neki ekvivalent u Hrvatskoj kada bi se primjenio znači europsko iskustvo to bi bilo negdje 200 milijuna kuna, Znači nešto nije u redu. Ili su u Hrvatskoj poduzetnici skloniji tome da ne krše, što mislim da nisu jer je u Europi tržište razvijenije i tamo je veći pritisak na poduzetnike da korektnije nastupaju na tržištu nego u Hrvatskoj, mislim da je u Hrvatskoj situacija puno gora ili nešto ne štima. Ne štima nam zakonodavstvo ili nam ne štima to, način na koji ćemo kažnjavati one koji se ne ponašaju korektno. Znači, razlika je i u tom smislu evidentna. Ono što mislim da nije dobro, a dešava se u Hrvatskoj posljednjih godina, obično stradaju sitne ribe. I u ovom slučaju iako imamo u izvještaju primjere kršenja velikih hrvatskih tvrtki pojedinih segmenata i zakona i nedopuštenog ponašanja na tržištu, neke od njih su to kršile i četiri godine. Tako piše u izvještaju, od 2003. do 2007. postoje velike hrvatske tvrtke koje su kršile sustavno zakon i na neki način stavljale u nepovoljan položaj hrvatske građane. Ne vidim ili nisam informiran, a možda će me gospođa Spevec demantirati, da su te tvrtke platile kazne kakve bi trebale platiti. Reći ću još jedan primjer. Jedan Microsoft je u proteklih godinu dana tri puta kažnjen od Europske unije zbog nedopuštenog ponašanja, zato što nije u okviru svog softvera htio staviti da svi imaju dostupnost onih softvera koje on nije proizveo. Zbog čega onda naše tvrtke prolaze samo sa upozorenjima koje onda četiri godine moraju korigirati i zbog čega im četiri godine treba da otklone te nedostatke? Ono što smatramo i što mislimo da agencija bi trebala više posvetiti pozornost je prije svega zabrana odnosno onemogućavanje koncentracije tamo gdje to stavlja hrvatske građane u nepovoljan položaj. U izvještaju isto imate jedan primjer spajanja odnosno koncentracije u trgovačkoj branši gdje je agencija to okvalificirala kao uvjetno i pratit će tri godine tri godine kako se stvari razvijaju i da li taj poslodavac, taj poduzetnik krši zakon i da li stavlja druge u nepovoljan položaj. zbog čega je uopće došlo u tu situaciju da se mora dovoditi do toga da vidimo i da je uopće moguće da on stavi nekoga u nepovoljan položaj. Dali je to jedini poduzetnik u Hrvatskoj koji može investirati u trgovinu? Mislimo da i agencija može puno više napraviti u smislu zaštite hrvatskih građana kako bi oni imali kvalitetnu uslugu i jeftinije cijene, smatramo također i da poduzetnici imaju jednaki i jednako pravni pristup tržištu i mogućnost razvijanja svojih poslova, a da ih se ne omogućava od onih koji imaju povoljniji na tržištu, ali smatramo da se mora odlučnije reagirati. i agencija ima u aktualnom zakonu mogućnost kazniti nekoga tko nije se ponašao u skladu sa zakonom do 10% prometa, pa neka se pokrene ta priča i neka se vidi dali je itko ikada uopće od ovih većih igrača na tržištu platio platio kaznu zbog čega se ponaša na način koji nije dopušten. Kada bi netko u Hrvatskoj platio 100 milijuna kuna, a takvih poduzetnika ima među ovima koji su kršili Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, vjerujem da bi i takvih situacija u budućnosti bilo puno manje i ne bi oni onda prihvaćali mišljenje agencije kao da sami nisu svjesni da su napravili nešto što nije dopušteno i što nije dopušteno u zemljama gdje oni isto tako posluju i odakle dolaze. Tako da nije samo stvar i ne treba stvar prepuštati nekim poduzetnicima nego trebamo i mi stvoriti okvire i da na kraju krajeva prevenirati situaciju da se takve nepovoljne situacije u budućnosti dešavaju. Što smatramo da treba napraviti? Prvenstveno treba prilagoditi zakonodavstvo, treba zaštiti one ljude koji su kao i u drugim dijelovima, to smo imali primjera u zakonima koji se bave korupcijom, koji bi htjeli prijaviti nedopuštene dogovore koji su najčešće i u Europi usmeni, vrlo rijetko ima pismenih dogovara … /Govornik da mogu prijavljivati, da mogu pomagati državnoj agenciji da otkriva. S druge strane treba promijeniti zakonodavstvo da agencija može promptno reagirati, dati kaznu i na kraju krajeva da se ta kazna onda na sudovima ne ne vuče dugo godina, jer neki onda i svjesno ukalkuliraju idemo rađe na sud, ima čak i zastara u zakonu definirana od 3 godine, apsolutna zastara od 6 godina, kako to sve skupa funkcionira možda nikad nećemo niti platiti kaznu. Tako da smatramo da treba prilagoditi zakonodavstvo u tom smislu da agencija ima mogućnost odrezati kaznu onome koji se ne ponaša na propisan način i da plaćanje kazne ne odgađa se žalbom, odnosno da se može žaliti ali da on mora biti u nekom konkretnijem roku, a ne da traje 6 godina. I s druge strane da se dalje iako to ćemo imati vjerojatno slučaj i u narednom periodu ne dopušta stvaranje koncentracija koje mogu, ne samo koje su izrijekom jasno da su nedopuštene, ali koje mogu dovesti do toga da određeni poduzetnici ostvaruju u pojedinim granama gospodarstva potencijal da idu na štetu drugih poduzetnika koji se na tom tržištu bore. Ja bih evo u kratko to. Mi ćemo oko ovog izvješća podržati ovaj dio prilagodbe zakonodavstva i mislimo da to treba napraviti, ali na kraju ću reći nismo zadovoljni sa stanjem stanjem slobode i zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj. Smatramo da ne postoji politička volja da se to riješi, a trebalo bi i smatramo da je to jedan od ključnih stvari koje hrvatski građani kroz cijene, znači ako se takve stvar reguliraju, kroz cijene mogu ostvariti kao benefit da dobijaju usluge koje su po pristupačnim cijenama, a kvalitetom zadovoljavaju njihove potrebe. Hvala lijepo. Malo je produženo, ali nadamo se da će to biti samo izuzetak. Imamo jedan ispravak. Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Pa evo kolega Maras tvrdi, jasno netočno da Hrvatska ne želi promijeniti stanje, ali eto ne želi zaštiti zviždače i slično, što nije točno. Međutim, čudno je da to dolazi iz SDP-a koji je najpoznatiji uz zviždačicu Vesnu Balenović koja je otkrila nepravilnosti i lopovluk u INA-i jednostavno Vlada SDP-a stjerala s posla i znamo u kojoj situaciji u sudovima i slično je bila tamo. Druga netočnost je da cijene proizvoda ostaju visoke, jer su poskupljenja eto u postotku bila veća, nego što su u postotku bila smanjenja. Evo jednostavan primjer radi svih naših slušatelja i gledatelja. Ako proizvod od 5 kuna poskupi za 100% on je 10 kuna, da bi sa 10 kuna došao na 5 kuna potrebno je samo 50% sniženja, prema tome to jedanput treba raščistiti. Hvala.

koji je dan danas direktor INA-e za kojeg se Sanaderova Vlada zalaže da ostane. Prema tome, pitajte gospodina Sanadera o ponašanju direktora INA-e. Niti je jedno, niti je drugo bilo u skladu sa Poslovnikom. Tako da znate. I nije opravdanje ako netko povredi Poslovnik da onda mogu i ja dalje, znači znači da onda idemo dalje, da svih 153 možemo se javljati. Jel' tako? Nemojmo to više koristiti. Idemo dalje. U ime Kluba zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo predstavnice Vlade, agencije, kolegice i kolege. U nizu izvješća koja imamo u ovom zasjedanju Sabora i jednog velikog broja izvješća koji nas još čekaju, a listajući ta izvješća ja vjerujem da ste suglasni sa mnom da je ovo izvješće, izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu jedno od najkvalitetnijih i izuzetno jasnih, jasno napisanih izvješća. U samom uvodnom dijelu, ovo izvješće je vrlo jasno u smislu potrebe za pouzdanim i predvidivim zakonskim okvirom kako bi se mogla provoditi zadaća agencije i ukazuje na nedostatak pravnog okvira. Očito je da zbog toga, ali i potrebe usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije potrebno izmijeniti i Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja što je predviđeno i planom usklađivanja zakonodavstva za 2008. godinu. Jer činjenica da bez obzira koliko agencija dobro ili stručno radila, ako nema transparentnog zakonskog okvira taj rad ne može biti do kraja i učinkovit. Potpuno se slažemo i sa konstatacijom kolege Marasa, a to je da Zakon o tržišnom natjecanju je interes svih građana, interes svih poduzetnika i područje tržišnog natjecanja u procesu približavanja Europskoj uniji od iznimne je važnosti prije svega radi pravovremene pripreme hrvatskih poduzetnika na uvjete poslovanja koji vrijede na jedinstvenom europskom tržištu, ali međutim harmonizacije i stalno prilagođavanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije koliko god važna nije i ne može biti cilj sam po sebi. Potrebno je osigurati istodobnu pravilnu primjenu tog zakonodavstva i to kako kontinuiranim institucionalnim jačanjem agencije kao institucije kojoj je u zadatak kojoj je u zadatak dano obavljanje tih poslova, tako i odgovarajućom pripremom hrvatskog pravosudnog sustava zahtjevima koje pred njega postavlja ova pravna problematika. Također podizanje svijesti i razine znanja te informiranosti vladinih i ostalih državnih tijela, samih poduzetnika, potrošača, pravosuđa i ostale javnosti u važnosti i ulozi politike i prava tržišnog natjecanja za daljnji razvitak tržišnog gospodarstva u našoj zemlji te njegova uloga u podizanju konkurentnosti hrvatskih poduzetnika od jednake je ili čak veće važnosti od same prilagodbe propisa s tog područja sa pravnom stečevinom Samo osiguranje, puna učinkovitost provedbe propisa o zaštiti tržišnog natjecanja moguće je ostvariti jedino ako su ispunjena dva osnovna preduvjeta. Prvi je učinkovit rad agencije koji će nadalje biti moguć jedino ako tom tijelu omogućimo institucionalno jačanje, veća lokacija financijskih sredstava iz državnog proračuna kako bi se moglo zaposliti optimalni broj zaposlenika i osigurati materijalna sredstva za njihov rad. Drugi preduvjet je nešto teže ostvariv, ali riječ je o učinkovitom radu sudova koji odlučuje o zakonitosti odluka agencije. Naime u postojećim zakonskim rješenjima, rješenju nužne su dublje promjene u hrvatskom pravosudnom sustavu, jer činjenica da agencija nema ovlasti za izricanje kazni, dakle unatoč velikom trudu agencije, izradi detaljnih ekonomskih, pravnih analiza u svakom konkretnom slučaju rješenja agencije su više deklarativne prirode. Za razliku od postojećih zakonskih rješenja u državama članicama Europske unije tijela srodna agenciji imaju ovlasti izricanja kazni pa samim time su učinkovitija od naše agencije. Nadalje, kazne temeljem rješenja agencije izriču prekršajni sudovi, o žalbama protiv rješenja prekršajnih sudova odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, žalba protiv rješenja prekršajnog suda Visokom prekršajnom sudu odgađa izvršenje ovih rješenja. S druge strane, o zakonitosti odluka agencije odlučuje Upravni sud Republike Hrvatske. Takvo uređenje slijedi opće uređenje sudske zaštite protiv odluka upravnih tijela što smatramo da je u ovom slučaju neprimjereno jer isto ne osigurava brzu i učinkovitu pravnu zaštitu te dovodi do pravne nesigurnosti adresata propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Problemi u praksi, a uglavnom su vrlo jasno sažeti i iščitava se iz izvješća, je dugotrajnost upravnih sporova, neizricanje kazni od strane prekršajnih sudova zbog zastara, prekršajni sudovi također izbjegavaju izricanje kazni temeljem odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i koriste mogućnost ublažavanja kazne iz Zakona o prekršaju i izriču neprimjerno niske kazne za teške povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja koje ostale europske zemlje kažnjavaju s novčanim kaznama u milijunima eura, a da ne spominjemo posebno i u izvještaju navedeno i kartalne sporazume i zabranjene koncentracije. Pored navedenih razloga, s obzirom da je riječ o trgovačkoj, odnosno gospodarskoj problematici, bilo bi logičnije, a i ekonomski svrsishodnije rješenje kad bi bila definirana nadležnost jednog suda primjerice Trgovačkog suda u Zagrebu, da taj sud bude kontrola zakonitosti odluka agencije i kontrola izrečenih kazni od strane agencije. Takvo uređenje bilo bi u skladu sa europskim standardima, a omogućilo bi i sustavnu edukaciju i specijalizaciju sudaca. Danas u okviru važećeg zakonskog rješenja nemoguće je educirati sve suce koji će eventualno biti jedanput, a možda i nikad u karijeri nadležni za odlučivanje o nekom vrlo kompliciranom predmetu iz ovog područja. Takvih rješenja, takvo rješenje nemaju niti bogate europske zemlje već o odlučivanju zakonitosti odluka tijela srodna agenciji ne bez razloga povjeravaju jednom specijaliziranom sudu primjerice Francuska kao jedna od europskih zemalja koja ima najdulju tradiciju u primjeni ove grane prava. Zaključno. Učinkovitu provedbu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja moguće je postići samo drukčijim tretmanom agencije, odnosno njezinim daljnjim, žurnim institucionalnim jačanjem i jačanjem njezinih ovlasti prije svega pravo na izricanje kazni, odnosno izmjenom važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakona o sudovima koji će jednom sudu dati nadležnost kontrole, zakonitosti odluka agencija i kontrolu izrečenih kazni. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci podržati ćemo ovo izvješće uz vjeru da će se i u ovom segmentu stvoriti potrebna koncentracija političke volje da se i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja omogući svrsishodniji i za naše građane učinkovitiji rad. Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja u izvješću o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. U izvješću o radu u 2007. godini Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kao pravna osoba sa javnim ovlastima zadužena je za provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Uz prikaz svoga rada i aktivnosti tijekom 2007. godine prikazala je i napredak ostvaren tijekom desetogodišnjeg razdoblja postojanja. Uz poslove zaštite tržišnog natjecanja u užem smislu što obuhvaća ocjene sporazuma poduzetnika zlouporabe vladajućeg te ocjene dopuštenosti koncentracije i poslove u svezi provedbe Zakona o državnim potporama agencija se aktivno bavi i promicanjem prava i politike tržišnog natjecanja te uspješnom u dijelu svojih međunarodnih aktivnosti nastavlja dobru suradnju sa Europskom komisijom te bilateralnu i multilateralnu suradnju sa nadležnim tijelima tijelima država članica Europske unije. 40 djelatnika agencije u 2007. godini riješilo je ukupno 270 predmeta. I to 217 iz područja tržišnog natjecanja i 53 iz područja državnih potpora što iznosi visokih 94,7% riješenih predmeta. Stoga me doista čudi ovdje izlaganje pojedinih zastupnika pogotovo gospodina Marasa koji uspoređuje Hrvatsku sa drugim europskim zemljama i on bi uporno želio da u Hrvatskoj bude daleko više neriješenih predmeta i vjerojatno mu ne odgovara što ova Agencija doista radi svoj posao dobro i što je doista učinkovita što ovdje sam malo prije i rekao. Kada govorimo o potporama ja bih se ovdje dotakao kroz nekoliko riječi i rekao šta su u biti državne potpore? U hrvatskom su zakonodavstvu definirane kao i svi stvarni i potencijalni rashodi i umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore davanjem povlastica na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore. Državne potpore neposredno utječu na slobodu tržišnog natjecanja te ih je stoga posebno u državama sa tržišnim gospodarstvom potrebno nadzirati. Krajnji cilj nadzora državnih potpora mora biti njihovo postupno smanjenje i naravno ukidanje. Državne potpore u Republici Hrvatskoj regulirane su Zakonom o državnim potporama koji je stupio na snagu 2. travnja 2003. godine. Kada govorimo o potporama onda moram također reći da državnom potporom smatraju se svi stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i produživanju između Republike Hrvatske i europskih zajednica i njihovih Također kada govorimo o potporama onda moramo spomenuti da postoji nekoliko vrsta državnih potpora a to su regionalne državne potpore, sektorske državne potpore i One su najbitnije pa ću reći nekoliko riječi o državnim potporama. Ova kategorija državnih potpora namijenjena je za poticanje gospodarskog razvoja područja sa izuzetno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenošću. Ciljevi regionalnih državnih potpora odnose se na sva nova investicijska ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta povezanih sa takvim ulaganjem. Kada govorimo o sektorskim državnim potporama one se odnose na opći sektor, na promet i na poljoprivredu i ribarstvo. U općem sektoru čine: brodogradnja, čelik, proizvodnja sintetičkih vlakana, audio vizualna produkcija, emitiranje i proizvodnja radio i TV programa i Ono što je bitno reći o prometu da promet uključuje cestovni promet, promet unutarnjih plovnih putovima, željeznički promet, pomorski promet i zračni promet. U poljoprivredi i ribarstvu za ovaj sektor vrijede posebna pravila dodjele državnih potpora tako da su sukladno i članu i stavku potpore za poljoprivredu i ribarstvo nisu obuhvaćeni ovim zakonom i nisu u nadležnosti agencije. Također moram reći da je agencija u 2007. godini vršila nadzor državnih potpora što u svakom slučaju agencija odobrava i nadzire provedbu državnih potpora te nalaže njihov povrat ukoliko su dane ili korištene protivno propisima. Ukoliko agencija pri obavljanju nadzora provedbe državne potpore utvrdi nepravilnosti rješenjem će davatelju ili korisniku odrediti rok od najdulje 3 mjeseca za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Agencija je u 2007. godini nastavila i rad sa pregovorima o pristupu Republike Hrvatske s Europskom unijom osobito u poglavlju 8. je i to, tržišno natjecanje i to u području usklađenja fiskalnih zakona po pitanju brodogradnje, industrije čelika, donošenja

agencije i davatelja državnih potpora. Unutar unatoč ograničenim materijalnim i ljudskim resursima agencija je aktivno radila na unapređenju sustava zaštite tržišnog natjecanja. Taj sustav međutim treba unaprijediti dogradnjom zakonodavnog okvira i to na način da se izmijeni i dopuni važeći Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja kako bi se omogućila efikasna borba protiv kartela i svih oblika zlouporaba vladajućeg položaja pojedinih poduzetnika. Uz to potrebno je uvesti mogućnost oslobođenja ili ublažavanja kazne poduzetniku zviždaču koji agenciji dostavi dokaze o postojanju zabranjenih kartelnih sporazuma kao izmjeni dio postupnih odredbi kako bi se omogućilo vođenje postupka na način koji je i za agenciju i za poduzetnike brži i ekonomičniji. Svoj daljnji rad agencija treba usredotočiti na obavljanje poslova i vođenje postupaka usmjerenih protiv poduzetnika i njihovih udruga koji međusobnim dogovorima, kartelnim sporazumima sprječavaju razvitak učinkovitog tržišnog natjecanja na način da međusobno dijele tržišta, dogovaraju cijene proizvoda i usluga, te na taj način nanose štetu potrošačima, odnosno korisnicima tih proizvoda i usluga, te utječu na rast inflacije. Isto tako, agencija bi trebala usmjeriti i svoju pozornost na poduzetnike velike tržišne snage koji zlorabeći tu snagu nameću nepravedne uvjete dobavljačima kao što su visoke marže koje ulaze naravno kroz robu na police itd. čime onemogućavaju razmjerno prelijevanje koristi od tržišnog natjecanja na potrošače u cilju osposobljavanja agencija za obavljanje ovih poslova Vlada će i u narednom razdoblju osigurati uvjete za razvoj ove institucije čija je aktivnost od iznimne važnosti za razvitak tržišnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj kao i za hrvatske građane potrošače koji su najčešće žrtva ponašanja poduzetnika koji svojim ponašanjem ugrožavaju slobodu tržišnog natjecanja. Ovdje bih također rekao nekoliko riječi da je agencija imala i međunarodnu suradnju što je jako bitno i u 2007. godini agencija je u dijelu svojih međunarodnih aktivnosti nastavila dobru suradnju sa Europskom komisijom između ostalog kroz stažiranje dviju djelatnica u općoj upravi za tržišno natjecanje, te je sa druge strane dodatno ojačala suradnju sa mjerodavnim tijelima zemalja regije. Dovršena je provedba najvećeg dijela CARDS-a, projekata pomoći Europske unije, a započeo je i PHARE projekt u području tržišnog natjecanja i državnih potpora. Edukacija stručne službe agencije i ostalih sudionika u sustavu tržišnog natjecanja nastavljena je kao u okviru projekata tako i kroz organizacije nadležne za pitanja u ovom području. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava

rekao da SDP-u, odnosno Klub zastupnika SDP-a ne odgovara kako on kaže efikasno 250, 220 sad ne mogu se točno sjetiti brojki. Ne kolega Lucić upravo suprotno. SDP-u bi bilo drago da se efikasnost pokaže i na tome da se oni poduzetnici, ne samo oni sitni, nego oni koji su i značajniji kazne da im u narednim godinama ne padne više na pamet ponašati se nedopušteno na tržištu kao što su se do sada kao što je u izvještaju napisano 4 godine jedna velika tvrtka ponašala. Upravo suprotno kolega Lucić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin Zvonimir Mršić. Nema ga.

Kao što su i prethodnici već rekli rad ove agencije dobrim je dijelom, a imaju u vidu razvoj hrvatskog gospodarstva u fokusu kako hrvatske javnosti, a tako i još više vezan uz stručnu ocjenu samoga njihovoga rada. uvodu je već rečeno da ova agencija u ovakvom obliku radi već više od desetak godina što znači da je i prošla određene porođajne muke u svom radu, a posljedica imajući u vidu i činjenicu samog razvoja hrvatskog gospodarstva od onog ratnog i prvog poratnog razdoblja, pa kroz ovo vrijeme koje je sad aktualno, a dobrim dijelom je vezano i na okrupnjavanje pojedinog sektora gospodarstva, a posebice onoga uslužnoga tipa. Jasno je kao što i u odrednicama njezinog rada piše da je agencija zadužena za provedbu kako Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, tako i Zakona o državnim potporama. Ovdje i svi dosadašnji govornici ili barem u većoj mjeri pohvalno su se izrazili o radu same agencije uz uvažavanje činjenice da sam rad agencije tako i njezinih službi u svojoj konačnici mora imati i kvalitetne mjere koje se onda sigurno u okviru onih kaznenih očituju i u primjerenim visinama kazne za nepoštivanje odredbi u okviru onih odluka koje ova agencija donosi. Agencija uz same poslove tržišnog natjecanja u onom užem smislu, a to je prije svega ocjena samih sporazuma poduzetnika, zlouporabu vladajućeg položaja, te ocjenu dopuštenosti i koncentracije obavlja i poslove koje je kolega u ime kluba rekao. Dakle, poslove posebno vezane o Zakonu o samim državnim potporama, a isto tako dobiva sve jaču i bitniju ulogu vezano uz suradnju sa Europskom komisijom kako bilateralnu tako i multilateralnu posebno u dijelu onih aktivnosti koje su vezane na državne potpore i državne subvencije vezane uz sektore gospodarstva u Hrvatskoj koje su opterećene tržišnom utakmicom i nalaze se u relativno teškoj situaciji kad je o privređivanju riječ, posebice tu mislimo na brodogradnju i njoj slične industrije. Svakako da je ona radila, i to se u izvješću vidi i na području usklađivanja samih fiskalnih fiskalnih zakona, a sustavno radi i mislim da je to jedna od njezinih dominantnih uloga upravo kad je riječ o zaštiti tržišnog natjecanja. Imajući u svom dosadašnjem radu i prije bavljenja politikom aktivno sudjelujući u privrednom i gospodarskom životu ove države, evo dati ću nekoliko komentara vezanih na jedan segment njezinog rada koji je vezan u zadnje godine prisutnog pokrupnjavanja dijela hrvatske privrede, odnosno posebice onog uslužnog tipa, a to je trgovačkog tipa velik ili veći broj novih trgovačkih lanaca koji dolaskom na hrvatsko područje bi zapravo i svakako trebali povećati konkurentnost ponude od čega bi i najveću korist trebali imati hrvatski potrošači, odnosno hrvatski građani i to je u redu. Međutim, istovremeno vrlo je bitno kako i na koji način se upravo ti trgovački lanci, te uslužne organizacije ponašaju prema hrvatskih dobavljačima, odnosno prema gospodarstvenicima koji su njihovi partneri. zapravo i tražim da to bude veliki dio upravo hrvatskih gospodarstvenika jer inozemni lanci sa sobom donose i uvoznu robu, ali prije svega stavljajući se u poziciju velikih uvjetuju određene poslovne stvari koje u pravilu ne bi smjeli, a to je prije svega dodatni i rabati van uobičajenog van uobičajenog konteksta poslovanja. Reći ću dodatne ucjene po pitanju ulaska pojedinih roba na police, što dodatno osiromašuje samu proizvodnu branšu te stvara ekstra profite i ekstra dobiti upravo takvim lancima. Svakako da posao ocjenjivanja takovih događaja relativno teško jer se privredni subjekti i teško odlučuju na određene vrste prijava upravo bojeći se rezultata tih i takovih istraga jer u dobrom dijelu mogu izgubiti poslove pa kada govorimo o nekim radno intenzivnim industrijama kao što je tekstilna ili neka druga tada trgovački segment potrošnje zauzima veliki dio njihove proizvodnje, on je cjelogodišnji i stavlja upravo proizvodnju u tešku poziciju, a kada je riječ o ovom modelu i ovom načinu ponašanja privrednih subjekata. Ovdje mislim da takvom okviru zakonodavnog rješavanja, tako i u suptilnosti rada agencije treba naći pravu mjeru kako sa jedne strane zaštititi proizvođača, a sa druge strane svakako u okviru normalne konkurencije uvažavati slobodno tržište. Ako ovdje dodamo i u današnje vrijeme intenzivnu aktivnost oko sužavanja problema recesija, a koja neminovno dolazi u okviru svjetskih, europskih pa i hrvatskih okvira, onda ovo dobila još na dodatnoj, posebnoj i većoj težini te se nadam i vjerujem da će agencija u vremenu koje je pred nama pronaći načina i modela kako da u okviru postojeće zakonske regulative maksimalno bude tako na zaštiti hrvatskih potrošača, ali i svekolike hrvatske privrede, a sa druge strane u prijedlogu i novih zakonskih okvira naći načina kako to svesti u mjeru koja je primjerena ujednačen razvoj gospodarstva. I završiti ću još sa jednim svojim komentarom, a vezan je na ozbiljnost samih državnih potpora, odnosno subvencija jer u momentu kada te države potpore kod privrednih subjekata stvaraju mogućnost konkurentnosti izvan one koja je uobičajena, tada kroz ta državna, a to su sredstva naših poreznih obveznika i njih stavljamo u kvalitetniju i bolju poziciju nego što bi to bilo uobičajeno ukazujem i na potrebu zaista profesionalnog odnosa kako tijela koji određuju onda i kontroliraju, a to je opet dobrim dijelom i agencija. I završavajući izlaganje konstatiram da ću ovo izvješće agencije prihvatiti i glasovati. Gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. **Vukić, Dragan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici agencije, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu. Agencija obavlja poslove zaštite tržišnog natjecanja te poslove odobravanja nadzora, provedbe i povrata državnih potpora sukladno odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakona o državnim potporama. Poslove agencije u 2007. godini u značajnoj su mjeri bili usmjereni na postizanje ciljeva koji su pred Republiku Hrvatsku stavljeni kao uvjeti za otvaranje pregovora o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj Kroz 2007. agencija je intenzivno radila na pripremi i izradi izmjena i dopuna zakona o zaštiti tržišnog natjecanja kao i ostalih propisa koji će dati djelotvornu provedbu sustava zaštite tržišnog natjecanja. Isto tako agencija je rješavala predmete iz svog djelokruga rada. Ma da je suočena sa odlijevanjem kadrova uglavnom u privatni sektor. Temeljni djelokrug agencije u provedbi propisa o zaštiti tržišnog natjecanja čine upravni poslovi koji obuhvaćaju sljedeća područja. Ocjene ograničavajućih sporazuma između poduzetnika, utvrđivanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika, ocjena dopuštenosti koncentracija poduzetnika. Agencija je 2007. godine povećala stupanj ažurnosti tako da stupanj izvršenja iznosi gotovo 95% riješenih predmeta, što je za svaku pohvalu. Što se tiče ocjene ograničavajućih sporazuma između poduzetnika, agencija je zaprimila 4 predmeta kroz 2007. godinu i sva 4 uspješno riješila. Po pitanju zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika, agencija je zaprimila 12 zahtjeva, sve ih riješila, a u tri predmeta rješenjem rješenjem utvrdila zlouporabu položaja. Značajno je istaći da poduzetnici postupaju po izdanim rješenjima od strane agencije mada ih se većina i žali upravnom sudu. Ocjena dopuštenosti koncentracija poduzetnika ovakvih zahtjeva kroz 2007. godinu agencija je zaprimila 29, a 24 ocijenila dopuštenim i utvrdila da one neće prouzročiti negativne tržišne učinke, a samo dvije koncentracije zahtijevale su detaljnu analizu pravnu i ekonomsku mjerodavnih tržišta na koje koncentracija ima ili može imati učinak. Vezano za poslove agencije u području državnih potpora. Državnom potporom u smislu Zakona o državnim potporama smatraju se svi stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje, davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske unije i njezinih država članica. Zato agencija odobrava i nadzire provedbu državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima. Ako davatelj, odnosno korisnik državne potpore u navedenom roku ne otkloni nepravilnosti, agencija će naložiti povrat iznosa državne potpore u dijelu kojem je utvrđena nepravilnost. U 2007. godini agencija je pokrenula tri postupka nadzora provedbe državnih potpora. Agencija treba i dalje nastaviti unapređivati sustav zaštite tržišnog natjecanja dogradnjom zakonodavnog okvira. Učinkovitom i djelotvornom provedbom propisa na području zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora, isto tako treba nastaviti s jačanjem stručnih i administrativnih kapaciteta agencije za rad na najsloženijim predmetima u području zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora. Treba cjelovito usklađivanje zakonodavstva s propisima o državnim potporama koja vrijede u u području fiskalnih potpora te usklađivanje svih preostalih programa potpora navedenih u popisu državnih potpora koji nisu usklađeni s propisima Donošenje zakonskih rješenja kojima će se omogućiti djelotvorna kontrola tržišnog natjecanja posebno kada je riječ o izricanju kazni i sudskoj zaštiti. Ovo su i obaveze po Poglavlju 8. pregovora sa Europskom unijom i uvjeren sam da će ih agencija uspješno realizirati, a meni ostaje da podržim ovo izvješće. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu kojeg nam je agencija dostavila iz dva osnovna razloga. Dakle s jedne strane radi toga što to predstavlja čin koji je propisan Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, a s druge strane što želim posebno pohvaliti iz namjere osiguranja transparentnosti rada agencije i njene otvorenosti poslovnoj i ukupnoj stručnoj javnosti. Sloboda tržišnog natjecanja od presudne je važnosti za sve države, pa tako i Republiku Hrvatsku koja temelji svoje gospodarstvo i njen razvitak na načelu slobodnog tržišnog natjecanja, a ne državnom intervencionizmu koji u pravilu dovodi određene poduzetnike ili sektore u povlašteni položaj u odnosu na druge te na taj način derogira zakone i tržišnu ravnopravnost. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja predstavlja pravnu osobu s javnim ovlastima osnovana je temeljem odluke Hrvatskoga sabora i započela je svojim radom prije više od 10 godina, dakle 1997. godine, a njena osnovna zadaća, njene osnovne poslove zaštite istinskog tržišnog natjecanja te poslove odobravanja nadzora, provedbe i povrata državnih potpora propisanih odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakona o državnim potporama. U svom izvješću o radu u 2007. godini za kojeg mogu s punom odgovornošću reći da je zaista sveobuhvatno i kvalitetno, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja uz prikaz svog rada i aktivnosti tijekom 2007. godine prikazala je i napredak koji je ostvaren tijekom desetogodišnjeg razdoblja djelovanja u podizanju svijesti kod poduzetnika državnih tijela, pravosuđa, akademske zajednice te što je najvažnije kod potrošača i javnosti o ulozi i važnosti tržišnog natjecanja. Iz izvješća je vidljivo kako agencija uz poslove zaštite slobode tržišnog natjecanja u užem smislu, koji podrazumijevaju ocjene ograničavajućih sporazuma među poduzetnicima, zlouporabe vladajućeg položaja te ocjenu i kontrolu dopuštenosti koncentracija i poslova vezanih uz provedbu Zakona o državnim potporama aktivno se bavi promicanjem prava i politika tržišnog natjecanja te u dijelu svojih međunarodnih aktivnosti nastavlja uspješnu i dobru suradnju sa Europskom komisijom kao i suradnju s nadležnim tijelima država članica Europske unije iz ovog područja kako na bilateralnoj tako i na multilateralnoj razini. Sa svojih 40 djelatnika Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja tijekom 2007. riješila je ukupno 270 predmeta i to 217 iz područja tržišnog natjecanja i 53 iz područja državnih potpora što predstavlja visokih 94,7% riješenih predmeta što je zaista za svaku pohvalu. Agencija je u 2007. godini nastavila i rad na pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, osobito u Poglavlju 8. tržišno natjecanje i to na području usklađivanja fiskalnih zakona, pitanja brodogradnje, industrije čelika, donošenja karte regionalnih potpora i sl. Kvalitetno pravno uređenje tih područja predstavlja preduvjet za ispunjenje postavljenih mjerila od strane Europske komisije nakon okončanja procesa analitičkog pregleda zakonodavstva, tzv. screeninga. Nastavljen je i proces jačanja suradnje agencije i davatelja državnih potpora na svim razinama. Kroz učinkovitu provedbu sustava prijave, odobravanja i nadzora odobrenih državnih potpora putem uspostavljene stalne radne skupine te u suradnji s Odborom za praćenje i pripremu objavljivanja pravila o državnim potporama Europske zajednice u Hrvatskoj. Unatoč još uvijek ograničenim materijalnim ljudskim resursima, agencija je aktivno radila na unapređenju sustava zaštite tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. Međutim taj sustav potrebno je i dalje unapređivati dogradnjom zakonodavnog okvira, odnosno izmijeniti i dopuniti važeći Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja na način koji će omogućiti efikasnu borbu protiv kartela, dakle koncentracija i svih drugih oblika zlouporaba vladajućeg položaja pojedinih poduzetnika. U tom kontekstu potrebno je uvesti mogućnost oslobađanja ili ublažavanja kazna poduzetniku zviždaču koji agenciji dostavi dokaze o postojanju zabranjenih kartelnih sporazuma te izmijeniti dio odredbi vezanih uz sam postupak kako bi se omogućilo njegovo vođenje na način koji i za agenciju, ali i za poduzetnike je znatno brži i ekonomičniji. Svoj rad u narednom razdoblju agencija treba usredotočiti na obavljanje poslova i vođenja postupaka usmjerenih protiv poduzetnika i njihovih udruga udruga koji međusobnim dogovorima odnosno kartelnim sporazumima sprečavaju razvitak učinkovitog i slobodnog tržišnog natjecanja kroz međusobnu podjelu tržišna i dogovore o cijenama proizvoda, jer to je način na koji se nanosi šteta potrošačima odnosno korisnicima njihovih proizvoda i njihovih usluga te utječe i na rast inflacije. Isto tako smatram kako bi agencija više trebala usmjeriti svoju pozornost i na poduzetnike velike tržišne snage koji zlorabeći tu snagu i svoj monopolski položaj na tržištu nameću nepravedne uvjete dobavljačima poput visokih marži, naknada za ulaz na police i slično, što je već više puta tijekom ove rasprave spomenuto koji onemogućavaju razmjerno prilijevanje koristi od slobodnog tržišnog natjecanja na potrošače. I konačno, u cilju osposobljavanja agencije za obavljanje ovih poslova Vlada će i u narednom razdoblju kao što je to činila i do sada, morati stvarati i osiguravati preduvjete za daljnji razvoj ove institucije čija je aktivnost od iznimne važnosti za razvitak tržišnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, ali i za hrvatske građane dakle potrošače koji su najčešće žrtva ponašanja poduzetnika koji svjesno svojim postupcima ugrožavaju slobodu tržišnog natjecanja. Zbog toga što je iz izvješća vidljiv značajan iskorak u segmentu razvoja slobode tržišnog natjecanja te iz razloga kojeg sam uvodno rekao, a koji govori kako je izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja zaista sveobuhvatno i kvalitetno, osobno ću dati svoju potporu njegovom usvajanju. Hvala lijepo. Hvala. Upravo je isteklo u 10,56 vrijeme za prijavu od 10 minuta. I gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Raspravljajući o prošloj godini pokušavamo si postaviti pitanje a da li smo zadovoljni sa odnosima na tržištu. Ja ću samo neke segmente tržišta pokušat ocijenit sa tog aspekta, prije svega recimo tržište hrane i pokušati reći da li se tu sve odradilo od strane komisije da imamo kvalitetne odnose na tržištu hrane. Evidentno je da smo skuplji od okruženja i evidentno je da odnos između trgovine i proizvođača nisu kvalitetni. nisu kvalitetni. I evidentno je da tu postoji monopolno ponašanje, možda i kartelno ponašanje. I odgovor je tu, komisija nije dovoljno učinila. Postavimo si pitanje zašto. Svjedočili smo raspravi o tome da li postoji monopol u trgovini, ali evidentno je da na toliki broj lanac neki monopol u trgovini ne postoji, ali postoji monopolno ponašanje trgovaca prema proizvođačima jer u isto vrijeme i trgovci su proizvođači. Pa otvorimo njihove ugovore i što ćete vidjeti u tim ugovorima? Proizvođači hrane, da bi bili u domaćim trgovinama, plaćaju enormne dodatne popuste, plaćaju posebne ugovorne obveze i ono što je neprihvatljivo, rokovi plaćanja su ekonomski neodrživi. To je stanje u trgovini. To je stanje u odnosima ugovorima između trgovaca i proizvođača. To znaju i članovi komisije. U isto vrijeme proizvođači hrane u Hrvatskoj vrlo često koriste te trgovce da bi poluproizvode kupovali od njih za svoju proizvodnju. Tada pogledajmo ugovore. Nema nikakvih dodatnih popusta, nikakvih u ugovorima, trenutno plaćanje i nema vezivanja kontra isporuka. To je odnos na hrvatskom tržištu. To svatko od nas zna tko se bavi ekonomijom. Da li to znaju članovi komisije? Znaju. Da li je to tržišno ponašanje? Nije. I zato građani Hrvatske plaćaju skuplju hranu. Zato plaćaju skuplju hranu. To su evidentni poremećaji koji u trenutku naglog rasta cijena hrane i inflacije imaju i posljedicu siromašenja stanovništva, građana Hrvatske. Iz tog razloga smatram da komisija nešto mora u tom djelu jer ima ovlasti promijeniti. Mora ući u ugovorne odnose između trgovaca i proizvođača, mora ići u odnose onih koji u istom svom trgovačkim kompanijama imaju i trgovinu i proizvodnju jer je evidentno da u tom dijelu nema regularnih tržišnih odnosa. Te se stvari moraju već ovu godinu promijeniti ako ne želimo imati daljnje probleme, jer problemi će se osjetiti na sve pojačanoj nelikvidnosti, na sve većim problemima neplaćanja i naravno u tom trenutku daljnjeg poskupljenja troškova proizvodnje. Daljnjeg poskupljenja koji nisu rezultat rada nego netržišnih odnosa u Hrvatskoj. Da li je moguće to promijeniti? Evidentno da je. I evidentno je da komisija odnosno Agencija za tržišno natjecanje mora ući u te ugovore i mora naći, ja bih rekao, načina da sankcionira takvo ponašanje pojedinaca u Hrvatskoj. Tog trenutka imat ćemo razmišljanje i proizvođača da ako im se omogući regularni odnos na hrvatskom tržištu, počinju razmišljati o povećanju izvoza. Jer u biti izvoz je opterećenje za proizvođača koji je vrlo konkurentan u Europi, ali si on to ne može dozvoliti jer ima problema i na hrvatskom tržištu. I mi u tom dijelu, I mi u tom dijelu, iako imamo institucije, ne funkcioniramo u zaštiti interesa domaćih proizvođača. Ne funkcioniramo.

To je razlog zašto mi u SDP-u želimo reći da neovisno o tome što ima nedostataka u zakonskim regulativama i davanju većih ovlasti članovima agencije, evidentno je da i u ovom dijelu agencije moraju više učiniti. Možda još dvije riječi oko i odnosa na tržištu uvoza automobila. Sve više imamo onih koji imaju monopolnu poziciju kao uvoznik, jel su samo jedan, ali se ti isti uvoznici javljaju kao mali trgovci, dileri koji prodaju i u biti uništavaju konkurenciju među trgovcima automobila. I to je pojava koja je prisutna, da monopolni položaj jedinog uvoznika oni koriste da bi imali utjecaja i na maloprodaji automobila. A u tome dijelu očekujem da agencija okrene se i počinje provjeravati što se događa na tržištima automobila. I treće, ocjenjujem da agencija nije smjela dati dozvolu da pojedini trgovci šire svoju djelatnost i na trgovini koja je okrenuta medijskom prostoru, jer je to što je vrlo rizično. Proširenje mogućnosti djelovanja kao monopolista, a u isto vrijeme je to problem i oglašavanja i konkurencije oko oglašavanja. Smatram da je takvim činom dozvole agencija sebi otežala posao i da će imati vrlo teškog posla, jer će biti nemoguće ispuniti njene uvjete. evidentno je da će doći do kršenja dozvola koje je agencija dala. A sve to ima utjecaja na veće troškove hrane u Hrvatskoj i težeg uvjeta

državna tajnice, gospođo Spevec, kolegice i kolege zastupnici. Evo na kraju ove rasprave samo nekoliko rečenica ispred Kluba zastupnika SDP-a. Prvo je da kao što sam rekao u uvodnom, mi nismo zadovoljni sa situacijom u pojedinim granama gospodarstva i sa situacijom na tržištu u pojedinim granama gospodarstva i zbog toga ćemo biti suzdržani oko ovoga izvješća. Želimo jasno dati poruku hrvatskim građanima kada vidite da se Vlada poziva na dogovor o cijenama, znajte da to ne ide vama na korist. Nema se Vlada što dogovarati sa poduzetnicima na tržištu o cijenama. To ste već svi vi unaprijed platili. Tako da ono što mi želim reći, Vlada nije poduzetnik, Vlada je tu da stvori okvir. Vlada je imala 5 godina od 2003. godine kada je taj zakon donesen, da donese izmjene koje bi omogućile agenciji da ima veće ovlasti, da kontrolira što se na tržištu dešava i da sankcionira one koji se ponašaju nedopustivo. To Vlada ima obavezu odraditi, ja bih rekao. A ovo njezin posao nije. Znači nema šta dogovarati cijene sa pojedinim proizvođačima, trgovcima itd. i onda to predstavljati veliki uspjeh. A na kraju krajeva i ti trgovci na to koriste u svojim marketinškim kampanjama, kao evo mi smo spustili cijene, razumijemo probleme itd. kao da već i unaprijed nisu ostvarili određeni profit koji im omogućuje da se tako ponašaju. Zato jasna poruka da će Klub zastupnika SDP-a dati podršku promjenama zakonodavstva i pozivamo Vladu da to napravi. 2003., 2008. godine, 5 godina već ima da se to uočilo kao propust i da se ništa nije promijenilo. Agencija je već i u komunikaciji 2007. godine sa Ministarstvom pravosuđa kao što smo vidjeli iz izvješća upozoravala, ne znam šta je potrebno 2 godine da neke stvari koje i europsko zakonodavstvo poznaje uvrstimo u naše zakonodavstvo. Neke stvari radimo preko noći, pa onda za tjedan dana mijenjamo, a ovo što je jako bitno nismo napravili. I na kraju ono što možda sada agencija nema u svojim ovlastima, znači toga sankcioniranja direktnog, ali smatram da bi trebala više raditi u tome da sprječava koncentracije koje mogu biti upitne. Tu je i sada kolega Linić spomenuo jednu takvu, tko će sutra ustanovljavati dali je to koncentracija koja možda i u oglašavanju će biti sporna, jer taj 'ajmo, biti, mislim javan je Sutra netko može otvoriti i agenciju koja će se baviti i veći je vlasnik u … /Govornik se ne razumije./ … oglašavanju, tako da se stvaraju problemi koje agencija neće jednostavno moći kontrolirati. A pogotovo da ne govorimo o trgovini i o tome da kontrola korištenja te pozicije u trgovini je gotovo nemoguća. Takve koncentracije agencija već sada ima mogućnost nedozvoljavati i trebala bi u budućnosti to tako i raditi. i raditi. Tako da mi na kraju evo kažem bit ćemo suzdržani oko izvješća, ali željno očekujemo prijedlog Vlade i podržat ćemo ga ako ne bude prijedloga Vlade, predložit će ga Klub zastupnika SDP-a kako bi se ovaj zakon popravio i kako bi on bio na kraju krajeva provediv u praksi na korist hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika. Hvala lijepo.

u ime Vlade Republike Hrvatske koja je pozitivno ocijenila i prihvatila izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koristim priliku ne samo čestitati na dobrom radu, na dobrim pokazateljima, na dobrim rezultatima, već i naglasiti ulogu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja se možda nekako manje čula, a neobično nam je važno s obzirom na težinu posla s kojom se agencija susreće, a to je njezina edukativna uloga. I ovom prigodom želim zahvaliti predstavnicima agencije na nesebičnošću u savjetovanju prilikom susretanja sa zaista velikim izazovima koje imamo u svom poslovanju i u tom segmentu savjetnici, stručnjaci u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja zaista ne štede svoje vrijeme i svoju dobru volju i kako bi svoju stručnost podijelili sa svima tko ju trebaju. U ovom segmentu nastavno na iznimno dobar rad agencije željela bih se samo osvrnuti na dvije stvari, a to je da, kao što smo već čuli u pojedinačnim raspravama, Vlada će Saboru uputiti novi prijedlog Zakona o tržišnom natjecanju da uistinu u ovih 5 godina, dakle od 2003. pokazala se potreba da se daju jače, veće ovlasti U ovih 5 godina agencija je stekla i snagu i prepoznatljivost, ali iznad svega ono stručno iskustvo koje treba prilikom rješavanja poslova iz svoje nadležnosti. U tom segmentu izricanje kazne biti će definitivno jedno od najvećih novela koje ćemo tek predložiti budućim izmjenama zakona. Kako trenutno nacrt zakona stoji, idemo toliko daleko da će potencijalno kažnjeni, dakle nepravomoćno kažnjeni poduzetnici na poseban račun uplaćivati iznos kazne koji će se uvećavati za određeni iznos kamata, smanjivati ili vraćati ukoliko se dokaže da je poduzetnik bio neosnovano kažnjen. S obzirom da su bili spomenuti "zviždači" vezano za kartele, samo da se osvrnem da Europska unija svoju prasku rješavanja "zviždača" u kartelnim sporazumima rješava tek od 2001. godine, dakle u punom rasponu rješavanja pitanja "zviždača" u okviru kartelnih sporazuma, sama Europska unija ima praksu tek 7 godina, mi ćemo je sumirati u izmjenama i dopunama zakona. Zaključno, evo iskoristila bih priliku također obraćajući se našim slušateljima i gledateljima kao predstavnik kluba SDP-a, gospodin Maras da im kažem da će Vlada uvijek u njihovom interesu i u interesu standarda naših građana uvijek koristiti instrument sazivanja povjerenstva za praćenje cijena kako bi neposredno od sudionika na tržištu čula razloge, raspravila razloge zašto, čemu povećanja cijena, gdje naći i kako naći prostor za njihovo snižavanje? Vlada je osjetljiva na standard naših građana. Koristiti će i dalje povjerenstvo za praćenje cijena kako bi iz prve ruke neposredno od sudionika na našem gospodarskom tržištu vidjela koji su to razlozi i time pokazala svoju senzibiliziranost za standard naših građana. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Ja bih samo ispravio netočan navod da dogovarajući takve cijene sa poduzetnicima na tržištu Vlada ide u interes hrvatskih građana. To nije istina, a da je to tako, vidi se da sve više hrvatskih građana ide kupovati robu, potrepštine svakodnevno van naše zemlje. Prvenstveno mislim tu na Sloveniju.

Kolega Maras, to je komentar jedan. Kolega Maras, molim vas, to je komentar jedan. Iznosite svoj vrijednosni sud i svoje stajalište.